Уважаема госпожо Цонева, ще подкрепя Вашето изказване, че законите в България са много яки дотолкова, че почти никой вече не може да се ориентира в тях. Ще подчертая, че България е може би единствената държава, в която законите не са нейна собственост. В момента в България, ако иска някой да види актуалните закони, техните изменения, поправки и съдебна практика, трябва да си плати за правна програма – нещо, което за мен е срамно. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Гунчева. Има ли други реплики? Не виждам. Желаете ли дуплика, госпожо Цонева? Не. С това приключваме разискванията и преминаваме към гласуване.

Следващото гласуване е по предложението на госпожа Захариева по ал. 10 на чл. 73. Искате ли да се опитам да го прочета? (Реплики: „Не“.) Не. Не. Мисля, че стана ясно какво предлага госпожа Захариева. Подлагам на гласуване нейното предложение, с което на практика да се замени текстът на ал. 10. Гласували

чл. 73 в редакцията на Комисията; чл. 74 по вносител; чл. 75 по вносител;

на публично обсъждане от водещата комисия и публикуването на доклад с резултатите от него на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. Докладът се публикува в тридневен срок от провеждане на обсъждането.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 76.

чл. 79 се правят следните изменения: а) в ал. 1, изречение трето думите „като приетите за недопустими предложения и мотивите за това се вписват в доклада по ал. 6“ се заличават;

предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 80: чл. 80: „Чл. 80. (1) Народното събрание обсъжда и гласува законопроектите на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Когато няма направени писмени предложения „или по решение на Народното събрание", текстовете не се четат в пленарната зала. В този случай текстовете се прилагат към стенографския протокол като част от него. (2) При второто гласуване се обсъждат само предложения на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, както и предложения на водещата комисия, включени в доклада ѝ. Допустими са и редакционни или правно-технически поправки. Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват по решение на Народното събрание. (3) Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на 5 минути за всяко предложение. (4) Гласуването се извършва по реда на чл. 63. По време на гласуването не се допускат изказвания, нови предложения и процедурни въпроси. Гласуват се само предложенията на народни представители, постъпили по реда на чл. 79, предложенията на водещата комисия, редакционните или правно-техническите поправки, направени по време на обсъждането, както и предложения за отхвърляне или отлагане на текст. (5) Когато при докладване на законопроекта за второ гласуване в пленарно заседание докладчикът прочете текст със съдържание, различно от предложението в доклада на водещата комисия, без да е направена редакционна или правно-техническа поправка

Така например в чл. 80, ал. 1 се въвежда възможността „или по решение на Народното събрание текстовете на предложените законопроекти да не се четат в пленарната зала". По тази логика, колеги, ние може да стигнем още по-далеч – направо да приемем, че по решение на Народното събрание няма и да се гласува. Направо да се пише, че са приети тези законопроекти. Защо въобще да ги гласуваме, тогава?! Нека да бъдем още по иновативни. Обръщам се към колегите от управляващата коалиция. На следващо място в ал. 2 отново предложение, което недоумявам. „Предложенията, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват по решение на Народното събрание.“ Мисля, че Мисля, че вносителите на законопроекта така разширяват свободата на решенията на Народното събрание, които могат да бъдат взети, и даже се сещам за вчера, за един случай, когато спорехме за времето изтекло ли е или не е. Ние можем да включим по тази логика – да сме още по иновативни и да включим, че по решение на Народното събрание ние може да вземем решение, че в момента не е 11,14. По същата логика. Щом може по решение на Народното събрание да го правим това. Дотук беше в кръга на шегата. Предложението ми, уважаеми колеги, е в обратна насока – да не бъде прието това предложение. Да остане старата редакция на чл. 80, ал. 1 и ал. 2 във вида, който е в настоящия момент. Защото намирам така направените предложения наистина за скандални и не виждам смисъл поне за нашата парламентарна група, ако бъдат приети, ние да останем тук и да продължим с приемането на Правилника. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Петров. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. За изказване има думата господин Хамид, след това господин Попов и след това господин Славов. Много благодаря, господин Председател, за предоставената дума. По същата тема за първата алинея на чл. 80. Няма нужда да го определяме като скандално. Тук проблемът е в останалия съюз „или само“. Колеги, разбирам логиката на вносителите. Тя е правилна, но този съюз е двусмислен. Мисля, че вместо „или“ трябва да е „и“ и текстът си идва на мястото. Когато няма постъпили съобщения, текстовете не ги четем и сега – не са четени от 10 парламента насам. Това е нормално. Обаче това „или“ вече дава възможност, когато има постъпили предложения, независимо дали те са приети, или отхвърлени на комисия, пак пак да не бъдат четени по решение на Народното събрание. Просто съюза „или“ е останал. Нека да го заменим с „и“ и текстът си идва намясто. Иначе колегата е прав, че вече нечетенето на постъпили предложения… Добре, колегите народни представители имат компютър, таблети, вадят ги, гледат кой какво е направил и няма нужда от това четене. Обаче какво става навън? Какво става с обществения договор? Тук има доктори по конституционно право и те ще обяснят, че веднъж в кавички, договорът между суверена и народните представители по този договор има обратна връзка, ако не се лъжа. Суверенът през цялото време контролира какво става тук и ако той отвън не разбере

Благодаря. Има ли реплики? Заповядайте, госпожо Митева, за реплика. Бих се съгласила, господин Хамид, с Вас, ако всички предложения, които са внесени в Народното събрание, независимо дали са подкрепени или не, се четат в пленарната зала, така, както се четяха преди много години. Защото, може би ще се съгласите с мен, хората отвън, към които Вие се обръщате, за 10 члена няма да чуят нищо по тях, но за един ще чуят, който не е подкрепен. Аз не разбирам как ще видят връзката между текстовете, между предложенията, които правят народните представители, и как ще могат въобще да разберат какво се случва в целия законопроект? Има смисъл, ако ще се чете, да се чете всичко. Това, което може би трябваше да се направи още преди години в Народното събрание, бе просто текстовете да текат на монитор, народните представители и хората, които гледат, да ги виждат и по този начин да разбират за какво става дума. Защото тук години наред виждаме едни хора, които се мъчат да четат от трибуната, едни хора, които четат доклади, и не само това. Това време на тези хора, които четат докладите, им се води за пленарно време. Тоест Вие, който сте се изказали и сте се изказали по същество, накрая сте с много малко време, ако не сте били председател на комисия, за разлика от председателите на комисията, които просто са чели едни доклади. тук в случая предложението е, когато има решение на Народното събрание – досега беше, ако има възражение, то също трябва да завърши с акт на парламента тези текстове да не се четат, но същото време дебатът се запазва. Народните представители имат право да дебатират – реплики, дуплики, тоест цялата процедура си се запазва. Просто се спестява време от едно монотонно четене на един текст и то няма да се и то няма да се прави за всички закони. Моята идея първоначално беше основно за закони, свързани с въвеждане на право на Европейския съюз, тъй като в много от законите имаме предимно правно-технически редакции, както и тук в Правилника, между другото, днес видяхме, и просто се повтарят, едни огромни текстове се четат заради няколко корекции. По отношение на втората алинея. Тук идеята е да се добави „по решение на Народното събрание“, тъй като Народното събрание е единственият орган, който може да се произнесе дали текстовете са извън обхвата на приетия на първо гласуване законопроект и такава е посоката и на конституционните решения, които са постановени до момента. Такова решение ще бъде вземано в съответната водеща комисия, такова решение трябва да бъде взето и в пленарната зала. Ако има такова решение на съответната комисия, или дори и да няма, отново по предложение на народните представители е редно Народното събрание да вземе решението, че текстовете са извън принципите и обхвата на приетия законопроект. Това не е работа да го предложи само водещата комисия. Благодаря Ви.

да обърна внимание – да се надяваме, че ако не се четат или останат така, да няма хора със специални потребности в парламента, които не могат да четат или да виждат какво пише на текстовете, защото тогава някак си ограничаваме тези права. Това е забележка не към Вас, а към вносителите на това предложение. Иначе по самото предложение, мисля, че преди час и нещо Вие направихте бележка, ако може някой представител от мнозинството да седи тук и да прекратява дебатите веднага. Ето това е институционализирането на това Ваше предложение. трето, искам да Ви обърна внимание за второто предложение – в ал. 2, че „по решение на Народното събрание предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект, не се обсъждат и гласуват“, но Народното събрание решава. Ама може и да не реши, както знаете. И това означава, че всичко, което примерно притесняваше господин Мартин Димитров в предния текст, всъщност може да стане реалност отново и отварянето на тази вратичка за връщане на едни практики, върху които някои хора се обявяваха против. Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Все пак да питам за трета реплика, ако някой е бил провокиран? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Хамид. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Митева, логиката текстовете, по които няма предложения, да не се четат, е, че те вече са внесени и са обсъждани на първо четене, обсъждани са публично и няма никаква необходимост да се четат наново. Аргументът Ви, че ако четем текстовете, които са отхвърлени или новопостъпили, ще спестим време, не е много точен, защото, както казахте, дебатът остава. Народният представител, който не си е чул предложението, ще излезе пак да го прочете, тоест това спестяване не играе никаква роля. Нищо не можем да спестим. Затова нека да си останат тези текстове, защото рискуваме

И ако Народното събрание вземе и скрие тези предложения от обществото, от другите народни представители, никой няма да разбере кога през пчелите сме взели решение за АЕЦ „Белене“ или сме променили ядрената енергетика. Не затваряйте Народното събрание за обществото! Не затваряйте! Това няма да Ви помогне за възстановяване на парламентаризма, напротив, само ще усложните парламентарния процес още повече. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Думата има Филип Попов. Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Този текст беше обсъждан и в Комисията, разбира се, и тук в Народното събрание, както виждате. Не е тази целта на текста, която беше представена до този момент. Целта беше наистина да се спести на парламента парламентарно време, тоест текстовете, приемането на закона наистина да върви по-бързо. Но тъй като тук се правят обструкции при четенето на този текст и за да няма спекулации, аз правя едно редакционно предложение по текста на чл. 80, ал. 1: след съюза 1: след съюза „или по решение на Народното събрание“ да остане „или по направено възражение“, тоест досегашният текст. Виждате, че имаме, мисля, абсолютната воля по никакъв начин да не се спекулира с възможността за запознаване на народните представители и на второ четене със законопроектите, с предложенията и така нататък – всички тези доводи, които чухме от дясната страна на залата. Така че, уважаеми господин Председател, това е моето предложение: изразът „решение на Народното събрание“ да се замени с „възражение“. Благодаря. Благодаря. Реплики има ли към това изказване? Не виждам. Думата има господин Славов и след това госпожа Кирова. Председател, колеги! Тъй като беше приета редакцията на чл. 73, ал. 10 за публичното обсъждане, текстът, който сме предложили, беше за систематична промяна на мястото от чл. 25, ал. 2 към чл. 76, се налага да оттегля този текст, като пак подчертавам, че „Демократична България“ винаги е подкрепяла и ще подкрепя провеждането на ефективни обществени консултации преди упражняването на законодателна инициатива и гласуването на законопроектите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Славов. Реплики? Едва ли. За изказване – госпожа Кирова. Заповядайте, Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо ще започна с това, което господин Славов оттегли преди малко, и това е редакцията в чл. 76, където систематично той е намерил мястото на ал. 2, която отпадна с предходното гласуване, беше отхвърлена и беше отпаднала по предложение на вносителите – госпожа Ива Митева и господин Андрей Михайлов, от чл. 25 – там беше ал. 2. Прекрасно е, че колегите отдясно винаги ще бъдат и ще подкрепят публичните обсъждания и още по-красиво е това, че се отрязва възможността такива да има. Може би това ще е начинът, по който ще работи този парламент. Не съм изумена, нито пък съм учудена. Не ме притеснява. Българското общество е минало през много такива периоди и предполагам, че ще налагаме подобна практика отново. Това, което искам да кажа за редакционната поправка на чл. 80, която беше предложена от господин Хамид – подкрепям го. Бих искала и аз да предложа редакционна поправка, която мисля, че ще ни даде възможност поне на второ четене на законопроектите да се слушаме, да се чуваме повече и да вземаме решения, които са базирани не на команди от Космоса или от партийната централа, а на нашата лична съвест – нещо, което би трябвало да е в основата на народното представителство и на всички, които присъстват тук. Така че аз предлагам поправката да е следната – не зная защо отпада думичката „възражения“ от оригиналния текст: да остане думичката „и възражения“

Когато няма направени писмени предложения и възражения и по решение на Народното събрание, текстовете не се четат в пленарната зала.“ Така ще си дадем възможност както за ускоряване на процедурите, така и възможност да бъдат чути всички гледни точки, да бъдат изчетени онези текстове и онези възражения, с които гражданите няма как да се запознаят от това, което ще чуят в залата, ако отпадне думичката „възражения“ или ако остане в члена „или по решение на Народното събрание“, защото „или по решение на Народното събрание“ – така, както е предложено, може да отпадне изобщо четенето, включително и на направените предложения

ВИГЕНИН: Разбрах. РОСИЦА КИРОВА: Защото, ако е „или“ има двузначен смисъл и би могло по решение на Народното събрание да не се изчетат нито текстовете, по които има направени предложения, нито тестовете, по които има възражения, което което де факто ни връща в един период – не зная какъв. Аз имам достатъчно житейски опит, но се опитвам да разбера какво всъщност се случва в залата и защо всичко онова, което именити български юристи със завидна биография и с титли в сферата на конституционното право успяха да и Четиридесет и шестото народно събрание, сега абсолютно систематично отменят и правят коренна промяна на Правилника! Колеги, аз съм филолог по образование. Съюзът „но“, „и“ и „или“ – всеки един от тях носи различно значение, не само смислово. Така че нека да се съсредоточим в детайлите, защото те са важни. Правилникът ще определи начина, по който ще работим в Народното събрание през следващите два месеца, пет, година, две, три, дай боже, и Би трябвало да даде възможност да работим по начин, който е максимално прозрачен – и аз отново апелирам за това. Голяма част от колегите, които гласуват анблок така, както им е наредено, за съжаление, защото аз проследих начина на гласуване,

Трябва и да се шегуваме от време на време, разбирам. Прекратяваме разискванията и преминаваме към гласуване. Господин Славов оттегли неговото предложение, така че минаваме към гласуване на предложението на госпожа Митева и господин Михайлов по чл. 79. Гласували

по реда на постъпване. Първо подлагам на гласуване предложението на господин Хамид: съюзът „или“ да се замени с „и“ в чл. 80, ал. 1, така

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на господин Попов, като текстът, ако правилно съм го разбрал, е да се замени „или по решение на Народното събрание“ с „или направено възражение“. Така ли е, господин Попов?

Кирова, да кажете дали току-що приетото предложение се вписва във Вашето? Току-що приетото предложение се вписва в това, което предложих, и аз оттеглям своето предложение. Благодаря на господин Попов за подкрепата, все пак ще можем да чуваме текстовете на второ четене. Благодаря Ви. като има известна разлика, но щом го оттегляте, остава така, както сме го приели. Секунда само.

С извинение, явно не сме се доразбрали, но все пак аз съм длъжен да го поставя на гласуване въпреки корекцията, която направихме. Направено е предложение ал. 1 и 2 да останат в досегашния текст, тоест във вида, в който е досегашният текст. Все пак трябва да подложа и това на гласуване. Моля, процедура за гласуване.

Пропуснал съм, че е направено такова предложение от господин Петров, все пак сме длъжни да го гласуваме. (Шум и реплики.) Все пак, разбирате, можем да го отхвърлим. Господин Петров заслужава все пак да гласуваме това предложение. все пак да гласуваме това предложение. Гласували 188 народни представители: за 73, против 57, въздържали се 58. Предложението не е прието, но на практика смисъла вече сме го приели.

с предложението на госпожа Митева и господин Михайлов, което приехме, чл. 80 в редакцията, която приехме, и респективно членове 81, 82, 83, 84, 85 по вносител. Гласували

предложение от народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 87: „Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията съдържат отчет за дейността на органа по прилагането на закона през съответния период, проблемите и трудностите, които среща, включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на предходния доклад, както и на дадените препоръки от Сметната палата. (2) В доклада за дейността на Сметната палата се съдържа отчет за изпълнение на препоръките на Комисията по чл. 65, ал. 1 от Закона за Сметната палата и се посочват неизпълнените препоръки, дадени на одитираните органи. (3) Докладите се внасят в Народното събрание до 31 март, освен ако в закон е определен друг срок, и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание. (4) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията се разпределят от председателя на Народното събрание на съответната компетентна комисия в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява незабавно народните представители. (5) Комисията обсъжда доклада по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределението му и представя на председателя на Народното събрание становището си, като предлага и проект за решение по доклада. Проектът за решение може да съдържа и препоръки към органа, чиято дейност се обсъжда. (6) Докладът по ал. 1 се включва в дневния ред на в едномесечен срок от внасянето му в Народното събрание и се разглежда не по-късно от три месеца. (7) Докладът по чл. 84, т. 16 от Конституцията се обсъжда, след като Народното събрание изслуша становището на комисията и изложението на председателя на Върховния касационен съд, съответно председателя на Върховния административен съд или главния прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъждането продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и въпроси към председателя на Върховния касационен съд, съответно председателя на Върховния административен съд или главния прокурор, който е длъжен да им отговори. При обсъждането на доклада народните представители може да поставят и въпроси, постъпили писмено от граждани, институции и граждански организации във връзка с доклада, на които председателят на Върховния касационен съд, съответно председателят на Върховния административен (8) Докладът по чл. 84, т. 17 от Конституцията се обсъжда, след като Народното събрание изслуша становището на комисията и изложението на вносителя в рамките на Обсъждането продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и въпроси към вносителя, който е длъжен да им отговори. (9) По време на обсъждането на доклада по ал. 1 народните представители могат да правят предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, предложен от комисията. (10) Вносителят взема отношение по направените предложения и препоръки. (11) Предложенията на народните представители по ал. 9 се гласуват по реда на чл. 63. чл. 63. (12) По доклада се приема решение. Народното събрание може да приеме или да отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17 от Конституцията. Когато отхвърля доклада, Народното събрание мотивира решението си.“ чл. 87 има предложение от народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 87: „Чл. 87. По решение на Народното събрание, прието по искане на една десета от народните представители или на парламентарна група, или по своя инициатива главният прокурор внася в Народното събрание и други доклади за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика.

подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 88: „Чл. 88. (1) Народното събрание може да изисква внасянето на доклад от орган по чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни въпроси от дейността му по предложение на парламентарна група, на съответната постоянна комисия или на една десета от народните представители. (2) В случаите по ал. 1 Народното събрание определя въпросите,

откривам дискусията по предложените от Временната комисия текстове Има ли изказвания по предложените текстове на чл. 86, чл. 87 и чл. 88? Няма. Прекратявам дискусията. Моля да преминем към гласуване на предложените от Временната комисия текстове на членове 86, 87 и 88.

Гласуваме отново предложените текстове на членове 86, 87 и 88

Предложение на народния представител Христо Гаджев. Комисията не подкрепя предложението. „В чл. 89, ал. 8 след думите „Народно събрание“ се добавя „съобразно приложение към правилника. Изречение второ се отменя.“ Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 89: „Чл. 89. (1) Председателят на Народното събрание представя на на първото за всяка сесия заседание справка за органите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание и чиито мандати са изтекли или изтичат през съответната сесия. сесия. (2) Народното събрание избира съгласно действащото законодателство изцяло или частично органите по ал. 1 след проведена публична процедура. (3) Всеки народен представител може да предлага кандидати, освен ако в закон или процедурните правила е предвидено друго. Кандидатите се предлагат в 14-дневен срок от приемането на процедурните правила, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго. Предложенията за избор заедно с биографична справка и документи, свързани с изискванията за стаж, образование и други изискуеми документи, се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията за защита на личните данни, освен ако в закон или в процедурните правила е предвидено друго. (4) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването може да представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в комисията въпроси към кандидата, които да му бъдат поставени. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Въпросите се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването. Становищата се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията за защита на личните данни. (5) Предложенията за избор се разглеждат от постоянна комисия на Народното събрание, която изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на закона, като председателят на комисията е длъжен да покани кандидата да отговори на поставените по реда на ал. 4 въпроси. Комисията внася доклад, който обобщава резултатите от изслушването. Изслушването е публично. публично. (6) Докладът по ал. 5 съдържа заключение на комисията за изпълнението на минималните законови изисквания за заемане на длъжността от всеки от кандидатите, кандидатите, както и за наличието на данни, които поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата компетентност, квалификация, опит и професионални качества. В доклада се отчита и наличието на специфична подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществена подкрепа за съответния кандидат. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. Докладът съдържа и информация за поставените към всеки кандидат въпроси, на които кандидатът не е дал отговор. (7) Докладът по ал. 5 се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на интернет страницата на Народното събрание. (8) Народното събрание приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидатите, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в съответната комисия, както и процедурата за избирането им от Народното събрание. Проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетентната за всеки избор постоянна комисия.“

Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Гаджев за изменение на чл. 88, ал. 8, което предложение е неподкрепено от Временната комисия. Гласували

Преминаваме към гласуване на предложените от Временната комисия текстове на членове 89 и 90. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 91: „Чл. 91. (1) Народните представители отправят до министър-председателя, заместник министър-председател или до министър въпроси от актуален характер, които представляват обществен интерес и са в техния ресор на управление или засягат дейността на ръководената от тях администрация. (2) Към министър-председателя се отправят въпроси, които се отнасят до дейността на правителството или ръководената от него администрация.“

2. В чл. 92, ал. 1 в изречение 7-о цифрата „8“ се заменя с цифрата „74". 3. В чл. 92, ал. 1 в изречение 8-о след текста „промяната“ се добавя следният текст: „съответно от искането за удължаване“. 4. В чл. 92, ал. 5 цифрата „8“ се заменя с цифрата „7“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 92: „Чл. 92. (1) Въпросите се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена форма най-късно 72 часа преди началото на заседанието, на което министрите следва да отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно и ясно формулирани, да не съдържат лични нападки и обидни квалификации, да съдържат по един обособен въпрос и да бъдат подписани от народния представител. Когато народен представител задава въпрос, обобщен от срещи и искания на граждански организации и граждани, това може да бъде отбелязано в писмения въпрос. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за това, когато се поставя въпрос, засягащ лични права или интереси, или когато отправените въпроси съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. Срокът за писмен отговор е 7 дни. Народен представител, задал въпрос с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на деня, до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра, освен в случаите по ал. 3. Постъпилите въпроси и отговорите към тях се внасят се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ при спазване изискванията за защита на личните данни. (2) Председателят на Народното събрание уведомява незабавно министър-председателя, заместник министър-председателя или министъра министъра за постъпилите въпроси и за деня на заседанието, на което трябва да се отговори. (3) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министър може да отложат устен или писмен отговор на въпрос поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи. случаи. (4) Когато народният представител, задал въпроса, отсъства от заседанието по уважителни причини, отговорът се отлага. Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Когато отсъствието е повече от три пъти, министърът отговаря писмено в 7-дневен срок от деня на последното отсъствие на народния представител. (5) Когато е получен писмен отговор на въпроса, председателят съобщава за това в заседанието за парламентарен контрол. за парламентарен контрол. Датата на публикуването на писмения отговор на въпроса на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ се смята за дата на получаването от народния представител. (6) Народните представители могат писмено да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Председателят на Народното събрание уведомява съответния министър за това. (7) Когато парламентарните групи по време на заседанието за парламентарен контрол са се възползвали от правото си по чл. 48, ал. 5, времето на заседанието за парламентарен контрол се удължава със същия размер.“

защото то повтаря по ал. 1 именно възможността до министър-председателя да се отправят въпроси, които засягат дейността на ръководената от него администрация. В ал. 2 повтаряме същото, няма смисъл от това. Аз правя редакционно предложение да остане първоначалният текст, както е бил в ал. 2, тоест „или ръководената от него администрация“ да отпадне. Смисълът на ал. 2 е да може министър председателят като едноличен орган с обща компетентност, който отговаря за дейността на цялото правителство, именно в това си качество да получава въпроси и питания, а не по отношение на подчинената му администрация, което е по ал. 2. Моля да имате предвид, това е чисто техническо, но е важно да го уточним, за да не създаваме излишен размисъл. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо за предложението, което е по чл. 91, ал. 2. Ами не е баш така, както се опитаха да го представят. В крайна сметка, като гласувахме в понеделник структурата на Министерския съвет, една редица държавни агенции преминаха на пряко подчинение на министър председателя. Нали така? Ако се запази текстът, както предлага уважаемият господин Славов, това означава, че министър председателят няма да може да отговаря на въпроси, свързани с дейността точно на тези сектори. Тоест за Агенцията по храните, за състоянието на горите той няма да може да отговаря, защото текстът означава само по дейността на правителството по общите политики. Тоест по нищо конкретно няма да може да бъде питан. И така е. И това, между другото, господин Председател, ще дава на Вас възможност, защото Вие сте човекът, който преценява дали един въпрос е допустим, или не е допустим, да връщате въпроси на народните представители и по този начин да продължава едно допълнително напрежение, обжалване на този Ваш акт и така нататък. Но тук в крайна сметка си е решение на залата доколко ще иска да скрие министър-председателя от такива отговори. Но по-забавното и по-интересното е в чл. 92, ал. 3. В ал. 3 имаше едно добро постижение от предните Народни събрания, че отговорите на въпроси, тъй като те са актуални, не могат да се отлагат. Разбираемо е, че има случаи, когато няма как министър председателят, министрите или заместник министър председателите да бъдат в залата. Такива са и случаите, когато са извън страната, и тези, когато са

беше, че в Комисията в защита на правителството и в защита на възможността министрите да отлагат въпросите се включи не кой да е, а ДПС, и те предложиха да има „и при неотложни случаи“ възможност министрите да отлагат своите въпроси и явяването си пред Народното събрание. Това е една интересна конструкция, която се наблюдава, и как всъщност ДПС се включи в защита на Министерския съвет – да може да отлага своите въпроси? Каква е дефиницията на „неотложен случай“? Ако някой може да ми я даде, ще съм благодарен. Затова може да се стигне до злоупотреба – злоупотреба силно казано, но преувеличаване на възможностите за неотложни случаи от страна на министрите, министър-председателя и заместник министър-председателите – нещо, което се съмнявам да е в прерогативите на новото мнозинство. Точно заради това и за да покажете, че сте честни, предлагам думите „или при неотложни случаи“ да отпаднат. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гаджев, ДПС не е излязло в защита на никой министър и на нито един Министерски съвет. Взех думата, за да Ви кажа, че текстът, който беше внесен, не е функционален. Има редица случаи, които няма как да влязат в тези два случая – заболяване или командировка в чужбина. Имаме пример от миналата седмица – имаме наводнения, имаме бедствия. И вместо министърът да е там при хората в бедстващия район, Вие ще го вържете тук цял ден да го разпъваме на кръст. Просто не е функционално. Никого не защитавам. Сигурен съм, че министрите в това правителство, министър председателят и вицепремиерът няма да са като Вашите, като Вашия министър-председател – година и половина не се е явявал в Народното събрание. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) За него неотложен случай беше да рита футбол.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Не съм съгласен с изказването на колегата Гаджев и напълно подкрепям това на колегата Славов. Действително в ал. 2 се

Затова аз правя и това предложение, ако господин Славов не го е направил, в ал. 2 да остане старата, настоящата редакция: „към министър-председателя се отправят въпроси, които се отнасят до дейността на правителството в неговата цялост“. Защото той затова в крайна сметка отговаря именно като министър-председател,

изказване, уж да се спести време. Да, съгласявам се с Вашите мотиви и с една част от това, което казахте, но тъй като така или иначе са влезли в Доклада, предстои залата да ги гласува и да видим какво ще излезе. Предполагам, ще бъдат отхвърлени и ще се запази текстът такъв, какъвто е бил досега. Надявам се това да не бъде повод за връщане на въпроси. Оставам си тук с надежда. Колкото до репликата на господин Хамид, мисля, че Вие и по време на Комисията казахте, че то и сватбата е неотложен въпрос. въпрос. Оттук вече въпросът е доколко ще се злоупотребява от самите министри с това и как точно ще се практикува вариантът с неотложните въпроси, които ще бъдат причина за отлагане. Затова призовавам залата – нека не изпадаме в такива спекулации. Покажете, че няма да давате такива скрити възможности за отлагане на въпросите. Колкото до това, ако има бедствие, авария или някаква друга наистина важна причина. Мисля, че тук всички сме разумни хора и никой няма да се занимава, при положение че всички са наясно със ситуацията в страната, ако има примерно наводнение, някой да иска тук да седи министърът, който е отговорен. Естествено че народният представител

Други изказвания? Няма. Прекратявам дискусията по разпоредбите на членове 91, 92 и 93. Преминаваме към гласуване. На първо място гласуваме предложението на народния представител Атанас Славов – от предложения текст на чл. 91, ал. 2 да отпаднат думите „или ръководената от него администрация“. Моля, гласувайте.

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Христо Гаджев за изменение в чл. 92, ал. 3, като предложението е от ал. 3 да отпаднат думите „или при неотложни случаи“. Моля да гласуваме предложението на народния представител Христо Гаджев. Гласували

предложението на народния представител Христо Гаджев. Гласували 161 народни представители: за 31, против 100, въздържали се 30. Предложението не е прието.